Dame i gospodo nastavljamo s radom i prelazimo na 2. točku. To je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade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

prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala. Ovo je još jedan u nizu ugovora koje je Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo sa ministarstvima drugih zemalja. Do sada su se svi ovi ugovori pokazali kao izuzetno učinkovito sredstvo u suradnji policija, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i ministarstava unutarnjih poslova drugih država s kojima su ovakvi sporazumi potpisani, doveli su do puno bolje suradnje i veće učinkovitosti u zajedničkoj borbi protiv različitih oblika kriminala s tim što se u pravilu radi o najtežim oblicima organiziranog kriminala terorizma i drugih teških oblika kaznenih djela. Predlažem da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kako bi ugovor postao dio unutarnjeg pravnog poretka i kako bi suradnja između Ministarstva unutarnjih poslova Grčke i Hrvatske imala i pravni okvir. Hvala lijepo. Hvala. Žele li odbori? Ne. Otvaram raspravu.

poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Predloženim zakonom potvrđuje se ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala, a što omogućuje da njegove odredbe sukladno Ustavu Republike Hrvatske postanu dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Sam ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne o borbi protiv međunarodne i psihotropnim tvarima međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala produkt je zajedničke želje za promicanje, unaprjeđivanjem i produbljivanjem međusobne suradnje i pomoći, kao i pospješivanja i usklađivanja djelovanja u području borbe protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima kao i u području borbe protiv međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala. Radi navedenog, a obzirom da Hrvatski sabor potvrđuje ugovor, čime se izražava spremnost Republike Hrvatske da bude vezana ovim ugovorom, podržavam donošenje Zakona o potvrđivanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o borbi protiv međunarodne o borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima međunarodnog terorizma

Poštovani gospodine predsjedniče, želim vas obavijestiti da će klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata prihvatiti ovaj prijedlog pozdravljajući želju Vlade Republike Hrvatske da bilateralnim sporazumima uredi odnose na ovome području sa što je moguće većim brojem država, posve svjesni da je trgovina, šverc narkoticima jedna od najvećih zala koja omogućuje priskrbljivanje ogromnih financijskih sredstava koja se kasnije kroz mafijaške kanale na način da se ta sredstva ulažu u neke gospodarske inicijative, za koje već znademo da su samo paravan međunarodnoga kriminala. U tome smislu želimo da se pozornost državnih službi i Republike Hrvatske i Helenske Republike, odnosno Grčke, podigne na najvišu moguću razinu, jer imamo iza sebe jedno neugodno iskustvo, a to je iskustvo postupka koji je vođen protiv kapetana Krista Laptala, koji je nekoliko mjeseci proveo u zatvoru, da bi mu se dogodilo najgore što se može dogoditi čovjeku koji tvrdi da je nevin, a to je dakle da ga se maltretira mjesecima i da onda iz čista mira zastupnik tužbe, a to je očito bilo Državno odvjetništvo u Grčkoj odustane od svih tužbi, bez ikakve isprike, bez ikakve mogućnosti, dakle da svoju krivnju javno opovrgne, odnosno da dobije pravičnu odštetu. Sve to iziskuje naknadne velike traume i njegovu sadašnju situaciju u kojoj očito više ne može naći posla. Neki su mediji vrlo zlobno primijetili potpuno suprotno od onoga što je on govorio, a to je da potencijalni poslodavci teže zapošljavaju ljude koji će i sami zbog vlastite sigurnosti ubuduće, puno više pažnje posvetiti pregledu tereta na na brodovima, odnosno u svim prometalima kako se ne bi dogodilo podmetanje kojemu smo svjedoci gotovo svakodnevno širom svijeta. U tome smislu, dobro je da Republika Hrvatska i Grčka imaju stalno komunikacijske kanale otvorene u svim slučajevima, pa i u slučajevima poput ovoga koji ja se nadam da je bilo ovakvoga bilateralnoga sporazuma, bi bio sigurno blaži, drugačije vođen i sa višom razinom utjecaja same same države, odnosno državnih predstavnika iz Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se nakon što se steknu uvjeti.